Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до реєстрації, починаємо нашу роботу.

Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування. Шановні колеги, починаємо реєстрацію. Прошу зареєструватися. 10:09:46

Зареєстровано 371 народний депутат України. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, у нас сьогодні три іменинники. Це Сергій Іонушас. Є в залі? Я не бачу Сергія Костянтиновича.

Шановні колеги, я вас вітаю, я вам бажаю успіхів, здоров'я, наснаги та досягнення тих цілей, реалізації тих цілей, які ви перед собою і перед вами були поставлені людьми. Дякую. Зі святом ще раз. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Шановні колеги, відповідно до статті 229 Регламенту Верховної Ради України у п'ятницю з 10 години проводиться "година запитань до Уряду". У засіданні Верховної Ради України бере участь Прем'єр-міністр України Олексій Валерійович Гончарук та члени Кабінету Міністрів України. Прошу привітати. На Погоджувальній раді було визначено тему "години запитань до Уряду". Члени Кабінету Міністрів України будуть відповідати на запитання щодо врегулювання конфлікту на сході України, тарифної політики в України: стан і перспективи. Депутатські фракції політичної партії "Слуга народу", політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", політичної партії "Європейська солідарність", політичної партії "Голос", керуючись частиною статті 229 Регламенту Верховної Ради України, заздалегідь письмово повідомили Кабінет Міністрів України щодо запитань, які будуть поставлені під час "години запитань до Уряду". відповідати на запитання, які надали депутатські фракції та групи, будуть міністр оборони України Андрій Павлович Загороднюк та заступник міністра закордонних справ України Василь Миронович Боднар, та перший заступник міністра енергетики та захисту довкілля Віталій Миколайович Шубін. Згідно з вимогами частини четвертої статті 229 Регламенту пропонується наступний порядок денний "години запитань до Уряду". По кожній темі відводиться по 10 хвилин членам уряду для доповіді на письмове запитання від фракцій і груп та по 5 хвилин для відповіді на усні запитання від фракцій і груп, які не подали письмове запитання. Доповідач відповідає на одне письмове або усне питання від кожної фракції і групи, письмові запитання обов'язково зачитуються та оголошується депутатською фракцією, яка його подала. На запитання народних депутатів з визначеної теми до членів Кабінету Міністрів України відвести до 30 хвилин. Надавати по одній хвилині на кожне усне запитання та по 2 хвилини для відповіді на нього. Шановні колеги, переходимо до розгляду запитань до Уряду від депутатських фракцій і груп. На запитання щодо врегулювання конфлікту на сході України відповідає міністр оборони Андрій Павлович Загороднюк. З місця. Андрій Павлович, я думаю, що краще з місця, да, тому що у вас є співдоповідач, це заступник міністра закордонних справ України Василь Миронович Боднар. Зачитуєте питання, від якої фракції та відповідайте. По 5 хвилин на вас і на вашого колегу для відповіді. Добрий день усі присутні! Значить, зачитую запитання, які надійшли до нас. Запитання від депутатської фракції "Європейська солідарність": Як уряд бачить практичний механізм розведення військ? Зокрема, за яких умов розпочнеться відведення українських підрозділів? Відповідь. За результатами засідання тристоронньої контактної групи 1 жовтня 19-го року в Мінську було досягнення домовленостей щодо виконання заходів з відведення… з відновлення розведення сил і засобів на ділянках в районах населених пунктів Золоте та Петрівське. Розведення сил і засобів має здійснюватися при проведенні моніторингу зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ, а також під контролем Спеціального центру контролю та координації синхронно і дзеркально з обох сторін та повинно бути завершено протягом 3 діб. Передумовою початку розведення сил і засобів від лінії розмежування має бути підтвердження Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ відсутності порушень режиму припинення вогню на вказаних ділянках тривалістю не менше 7 діб.

повинно здійснюватися Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ з урахуванням інформації щодо обстрілів, яка надається командуванням Об'єднаних сил та Спеціальним центром контролю та координації. Наступне питання. Чи будуть враховуватися обстріли зі стрілецької зброї? Відповідь. Відсутність порушень режиму припинення вогню на ділянках розведення передбачає в тому числі відсутність обстрілів зі стрілецької зброї. Наступне питання. Чи підготовлені відповідні позиції, куди мають відводитися українські військовослужбовці? Якими будуть умови перебування військовослужбовців на цих позиціях? Підрозділам, які розгорнуті в межах ділянок розведення, визначені завдання щодо організованого та поетапного зайняття рубежів і позицій поза межами їх ділянок розведення. Відновлення фортифікаційних споруд здійснюється інженерними підрозділами. Чому відновлення? Тому що ми вже були на цих позиціях у 2016 році, вони були підготовлені в 2016 році, зараз закінчується їх відновлення. Крім того головним управлінням оперативного забезпечення організована доставка та видача матеріальних засобів з польових складів для забезпечення будівництва фортифікаційних споруд в районах відведення військ. Ми говоримо зараз тільки про дві ділянки. Відведення буде проводитися поетапно, заздалегідь підготовлені позиції з підготовленою системою траншей та ходів сполучення, обладнанням укриттями для особового складу, місцями для його проживання, а також створеними належними умовами для виконання бойових завдань. Я персонально був на цих ділянках двох і мав можливість засвідчитися у підготовці позицій. Наступне питання. В разі необхідності повернення підрозділів Збройних Сил України на попередні позиції як швидко зможе відбутися передислокація та яким чином, як швидко і за які кошти відбуватиметься відновлення інженерних конструкцій? Відповідь. Порядок виконання завдань силами і засобами, які входять до складу Об'єднаних сил, визначено планом застосування Об'єднаних сил, що передбачає дії за різних умов обстановки. За результатами роботи Президентом України, Верховним Головнокомандувачем сил України та міністром оборони на лінії зіткнення прийнято рішення щодо створення модульних містечок для проживання особового складу, і першу поставку конструкцій модульного типу заплановано здійснити у грудні 2019 року. Наступне питання. Яким чином відбуватиметься захист цивільного населення від дій ДРГ обстрілів, чи зможуть підрозділи поліції виконувати невластиві їм функції? Захист цивільного населення у зоні відведення буде здійснюватися у відповідності до чинного законодавства та забезпечуватися представниками Національної поліції та інших сил безпеки у взаємодії з військово-цивільними адміністраціями. Підрозділи Збройних Сил будуть утримуватися в готовності до негайного реагування на порушення домовленостей щодо відведення військ та у разі відновлення обстрілів займуть позиції, відповідно визначених планів. Які суми... Наступне питання. Які суми Міністерство оборони за нинішніх обставин вважає критично необхідними для переозброєння Збройних Сил? На даний час існуючий стан справ дозволяє забезпечити потребу Збройних Сил в озброєнні та військовій техніці з урахуванням відновлення існуючих зразків. Але, звичайно, що застарілі... більша частина зразків озброєння є застарілими. Подальші перспективи в переозброєнні будуть залежати від результатів проведення оборонного огляду, який зараз проводиться, Збройних Сил, та визначення обрису майбутніх Збройних Сил. Уточнююче запитання? Юрій Анатолійович Бойко, хвилина, уточнююче запитання.

І що це за інформація, що якщо будуть відведені війська, то в нас залишається 30 місць, яка гуляє в пресі, в засобах масової інформації, це правда чи це черговий фейк, щоб заборонити відведення військ і припинити мирний діалог, який почався? Дякую.

Наразі ця умова не виконується тою стороною зі сторони бандформувань, які продовжують обстріли регулярно. Зокрема вчора ми мали обстріл в районі розведення в Золотому. Ми зараз не говоримо взагалі про інші ділянки, ми говоримо тільки про дві ділянки. Всі інші ділянки, це питання, яке буде вирішуватися в майбутньому. Зараз ми взагалі це питання не коментуємо. Дякую.

від кожної, і називати, яка фракція задала це запитання в письмовій формі. Дякую. Доброго дня, шановні народні депутати! Запитання від фракції "Європейська солідарність". В оприлюдненій "формулі Штайнмайєра" йдеться, що Україна бере на себе зобов'язання прийняти Закон про особливості місцевого самоврядування на постійній основі. Але попередня ВРУ прийняла закон терміном на 3 роки. Чому зараз йдеться про закон на постійній основі? Чи не стане це початком федералізації України? Відповідь. Так звана "формула Штайнмайєра" визначає лише механізм введення в дію закону, що визначає певний особливий статус окремих районів. Діючий на сьогодні закон він був введений в дію ще в 14-му році і продовжений до 31 грудня 19-го року. Філософія цього закону передбачала з самого початку, що він діятиме лише протягом 3 років. Зараз переговорна вимога, яка озвучується російською стороною в Мінську, це запровадження особливого статусу на постійній основі, але визначатиметься він законом, який прийматиме Верховна Рада. Тобто закон, який будете розробляти ви, і впроваджуватиме Україна. Друге питання. Чому в контексті розведення війсь в Золотому не піднімають питання про відкриття там КПВВ і чи буде відкрите КПВВ в Золотому? Як ви знаєте, що рішення про відкриття в Золотому КПВВ було прийнято ще в 2016-му році. І українська сторона жодним чином не відходила від цієї переговорної позиції, натомість продовжує наполягати на тому, щоб КПВВ було відкрито. Але, як ви знаєте, російська сторона почала пакетувати відкриття КПВВ в Золотому з відкриттям КПВВ в Щасті. Це не передбачено жодною із домовленостей. ми так само залучаємо партнерів по "нормандському формату" для тиску на російську сторону для того, щоби виконати відповідну домовленість і запровадити КПВВ в Золотому. Що стосується Закону про амністію, на якому етапі розробка Закону про амністію і потрапить... чи буде під неї хто потрапляти. Як ви знаєте, що є два терміни, про які ми говоримо на сьогодні. Перше – це недопущення переслідування та покарання осіб, учасників подій в Донецькій та в Луганській областях в 14-му році, Верховна Рада України проголосувала внесений Президентом Президентом України відповідний закон про недопущення переслідування і покарання осіб. Але він так і залишився в статусі законопроекту, оскільки не був підписаний і переданий відповідно до законодавства на підпис Президенту. Важливо, що у статті 5 зазначеного законопроекту міститься вичерпний перелік статей Кримінального кодексу України, злочини за якими не підпадають під дію Закону про недопущення переслідування. Стосовно амністії ми продовжуємо, необхідно дотримуватися наступної позиції, що на сьогодні Україна вже ухвалили всі законодавчі акти, необхідні для здійснення в рамках правового поля амністії в контексті виконання Мінських домовленостей Відповідно до Закону України "Про застосування амністії в Україні" повне або часткове звільнення відбувається від покарання вже визнаних у вчиненні злочину або кримінальних справах, стосовно яких розглядається в суді, може розглядатися лише після обрання легітимних органів влади на окупованих територіях, тобто після відновлення суверенітету України. або незастосування амністії ухвалюється судом. І, звичайно, під амністію не попадають злочини, які відповідно до міжнародного законодавства, включно із злочинами щодо геноциду, проти людства і воєнними злочинами. Також не підпадають під амністію особи, які вчинили злочин по збиттю малайзійського боїнга. І хотів би нагадати, що зараз це питання для дискусії. Ми повинні зараз винести на обговорення саме це питання, оскільки воно суспільно значиме і надзвичайно подразливе для суспільства. Я мав можливість в цьому переконатися під час поїздок по регіонах України. Дякую. Наступне питання. На якому етапі перебуває розробка Закону про особливості місцевого самоврядування на окупованих територіях? Чи цей закон буде пролонгацією існуючого? Як ви знаєте, про закон я вже сказав, значить, а розробка нового закону – це пріоритет і прерогатива Верховної Ради України. Яким чином бачить Україна повернення до принципів "спочатку – безпека", "нічого не погоджено, поки все не погоджено"? Хочу вас запевнити, що ніхто з українських представників на переговорах в "нормандському форматі" та на консультаціях в Мінську не відходив від нашої принципової лінії: першочергове має бути розв'язання безпекових питань, передусім деескалація в зоні конфлікту, виведення російських військ і найманців, озброєнь, бойовиків, створення зон безпеки, в тому числі в прикордонних районах. Після чого ми підтвердили позицію України, висловлену ще на від 15-го року на Паризькому саміті "норманського формату" і зокрема стосовно "формули Штайнмайєра". Найсвіжіший приклад цьому – це чітка позиція Леоніда Даниловича Кучми, представника України в ТКГ з питань завершення розведення сил і засобів у Золотому і Петрівському. "Формула Штайнмайєра", ще раз наголошую, не є самостійним інструментом, Дайте завершити 10 секунд. Уточнююче – Іонова Марія. Геращенко Ірина Володимирівна. Дякую. Уточнююче запитання до міністра оборони. Що у нас відбувається з розмінуванням поблизу тих зон, де відбувається зараз будівля місту, реконструкція в Станиці Луганській і таке інше? І кілька уточнюючих запитань до пана Бондаря. Ви абсолютно справедливо

У мене до вас уточнююче запитання: чому ми в "нормандському форматі" і в Мінську не виставляємо пакет розведення в Золотому до дати відкриття там КПВВ "Золоте"? І відкинути Щастя, тому що, дійсно, це ніде, ніколи не піднімалося. І, вибачте, будь ласка, це єдине у нас буде автомобільне КПВВ на Луганську область. Це надважливе гуманітарне питання. І друге. Ви говорите, що по "формулі Штайнмайєра" не йдеться про…

Абсолютно зрозуміло. Дуже дякую вам за запитання. Ви як ніхто знаєте, що саме відбувалося в Мінську в той час. І зрозуміло, що ми ставимо зараз… Прив'язка залишається така сама. Має бути розведення і відкриття, ніякого Щастя не може бути в абсолюті. Ми… Я продовжую наполягати саме на цій позиції. Але розведення в трьох місцях – це передумова до проведення саміту в "нормандському форматі". Точно так само, що стосується проведення переговорів і взагалі "формули Штайнмайєра". "Формула Штайнмайєра" стосується зараз, погодження самого терміну, це відкриття дороги до переговорів. Натомість в законі має бути прописано час і термін дії. І закон розроблятимете, в тому числі і ваша фракція, і ви матимете можливість вставити те положення, яке ви вважаєте за доцільне, термін дії закону регулювався відповідними часовими рамками. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, слово для запитання надається представнику фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"… Соболєву? Івченку Вадиму Євгеновичу. Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я хотів звернутися до Прем'єр-міністра і до Голови Верховної Ради. Ви знаєте, рішення комітету в середу, аграрного комітету, про те, що засідання буде проходити сьогодні в 2:30, за 10 хвилин була розіслана есемеска, і якимось чином аграрний комітет сьогодні провів своє засідання і погодив, напевно, закони про ринок землі. Я хочу до вас звернутися як до керівників держави. Це чутливе питання для України, українців, фермерів і аграрного сектору. У нас є легітимне рішення комітету, на 2:30 ми прийдемо на цей комітет. І я просив би вас як керівників дати доручення, щоб депутати, в тому числі і "Слуги народу", і безпосередньо керівник комітету провів це засідання в 2:30. Це буде правильно. І давайте за спиною українців не проводити

Тому відповіді на це питання поки що уряд не буде надавати. Шановні колеги, слово для запитання надається представнику групи "За майбутнє" Батенку Тарасу Івановичу. Шановний Прем'єр-міністре України! Ми знаємо про те, що зараз, найближчим часом буде засідання уряду, яке буде визначати соцекономрозвиток. Пане Прем'єр-міністре України! Питання щодо уряду, який буде визначати залишки коштів стосовно соцекономрозвитку по цьому року. І ми вже бачимо сьогодні непропорційний розподіл цих коштів соцекономрозвитку по депутатах, відповідно до того, хто як голосує в парламенті і хто як не голосує в парламенті. Шановний Прем'єр-міністре України, якщо ми побачимо факти підтвердження того, по депутатах Верховної Ради, які отримують з соцекономрозвитку, які протирічать підходу єдності України і відповідно вибіркового принципу по своїх округах, повірте, що ми будемо скеровувати свої запити і в НАБУ по вас і по і по міністру фінансів, і в ДБР стосовно упередженості і стосовно зловживання вашим службовим становищем. Дякую. можу прокоментувати. З приводу соцеконому. Рішення про те, яким чином він має розподілятися, приймає комісія В уряді ми можемо лише затвердити рішення цієї комісії. Це потрібно просто розуміти. Зараз, на цей момент, ми жодних рішень на цю тему не приймали. Я прошу вас попрацювати з колегами в комісії для того, щоби ту позицію, яку ви запропонуєте нам з Верховної Ради, ми могли розглянути і підтримати. Ми за те, щоби розподіл відбувався справедливо. Тому що не можна дискримінувати людей в різних частинах і куточках України. Ми підтримуємо, насправді, цю позицію. Але на рівні комісії ви маєте між собою домовитись. Будь ласка, народні депутати, те, що ми від вас отримуємо, те ми і затвердимо. Дякую. На запитання щодо тарифної політики в Україні, її стану і перспектив відповідає перший заступник міністра енергетики та захисту довкілля Віталій Миколайович Шубін. Доброго ранку, шановні депутати! Питання від "Опозиційної платформи - За життя". Що планує зробити уряд для модернізації шахт і підтримки вугільної галузі та відповідно збереження позицій України в енергетичній незалежності, а також робочих місць шахтарів, адже під загрозою закриття та на кінець року знаходиться 28 шахт із 33 існуючих? Чи готовий уряд розглянути поправки нашої фракції до проекту Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" з цього питання? Чи будуть внесені зміни до бюджету поточного року щодо вирішення проблеми із погашення заборгованості по виплаті заробітної плати шахтарям всього 1 мільярд Відповідь. Шановні депутати, сьогодні уряд робить все можливе для того, щоб шахтарі отримали заробітну плату та заборгованість. 12 жовтня 2019 року уряд схвалив виділення 1 мільярда гривень на виплату заробітної плати та погашення заборгованості перед шахтарями. Урядом ініційовано внесення змін до Закону "Про Державний бюджет на 2019 рік" за статтею "Реструктуризація вугільної галузі". Я сподіваюся, що законопроект буде сьогодні підтримано комітетом та проголосовано, та прошу вас, народні депутати, підтримати цей законопроект. Також хочу проінформувати вас, що ми розпочали аудит всіх державних шахт, наразі ми з'ясовуємо, які можливі перспективи розвитку галузі, і будете ви додатково проінформовані. Дякую. Наступне питання "Слуги народу". У програмі діяльності Кабінету Міністрів України зазначається про справедливу та прозоро сформовану вартість енергетичних товарів. Які кроки передбачені для створення, для досягнення зазначеної мети? Шановні депутати, сьогодні ми маємо створити прозорі ринкові умови, що забезпечать розвиток конкуренції. Ні для кого не секрет, що паливно-енергетичним комплексом зазвичай ніхто не займався, ми 28 років використовували своє надбання, яке мали, всі енергетичні системи зношені, генератори зношені, і сьогодні у нас не дуже гарна ситуація. Ми повинні розуміти, що енергетичні товари – це в першу чергу звичайний ринковий товар. На ринку має бути багато покупців та багато продавців, ні в кого не має бути неможливості диктувати свої ціни за своїм якимось бажанням. Крім того, паливно-енергетичний сектор має чітко реагувати на світові тенденції щодо зниження вартості електричних ресурсів. На наступні два місяці нашою головною метою є впровадження енергетичних ринків в Україні. Ви всі знаєте, що зараз проходить дуже швидкий розвиток і розгляд законопроектів, які відповідають які відповідають Третьому енергетичному пакету. Це наша головна мета на наступні три місяці. Ми маємо забезпечити прийняття відповідного законодавства та нормативно-правових актів, що дозволять Україні поєднатися з енергетичними системами Європи. Дякую. "Голос", питання. "Яка програма конкретних дій уряду, по пунктах, для прозорого та простого підключення громадян і окремо малого, середнього бізнесу до електромережі?" Шановні депутати, вам всім відомо, що 20 вересня 2019 року Президент видав Указ про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції. Відповідно до цього указу зацікавленим центральним органам доручено вжити заходів щодо забезпечення спрощення процедури приєднання. З метою напрацювання пропозицій нами направлено запити до всіх існуючих зацікавлених сторін. Наразі ми чекаємо відповіді, вони будуть всі зібрані і направлені до Національної комісії регулювання електричної енергетики країни. Оскільки саме комісія є відповідальною за зміну правил. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, будь ласка, тиша в залі. Не чутно, що доповідає заступник міністра. (Шум у залі) Колеги, будь ласка, тиша в залі. Віталій Миколайович, колеги, просять, якщо ви не заперечуєте, щоб ви все ж таки вийшли до трибуни, бо не досить зручно.

Віталій Миколайович, народні депутати звернулись з проханням, щоб все ж таки ви вийшли до трибуни, щоб було більш зручно. ШУБІН

Чутно? Питання, "Європейська солідарність". Чи підтримує уряд зміни до законодавства, які відкрили відновлення постачання електроенергії з Росії? Чи підтримує уряд зміни до законодавства, які перекривають таку можливість? Шановні депутати, історично так склалося, що наші енергетичні системи поєднані. Вони існують як одна єдина енергетична система, і лише частина України, Бурштинський енергоострів, має поєднання з енергетичною системою Це наша ціль. Наша ціль – повністю поєднатися з енергетичною системою Європи, і це підтверджено відповідними документами-зобов'язаннями, які Україна на себе взяла. Але сьогодні це технічно неможливо. Всі повинні розуміти, що незалежно від того, є правка до закону чи немає, технічний імпорт існує. Це технологічні перетікання, які регулюються відповідними технічними угодами між операторами енергетичних систем Росії та України. Ми вживаємо всіх заходів щодо найскорішого від'єднання від енергетичної системи Росії, але це сьогодні неможливо. Я сподіваюся, що за наступні 3 роки ми зможемо з вами створити технічні й економічні передумови для поєднання з Європою. Питання поєднання з …….. – сьогодні один з найголовніших пріоритетів уряду. Дякую. Так у мене запитання закінчилося. ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилину. Слово для запитання надається представнику фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Хто? Бєлькова Ольга Валентинівна. питання номер один від підприємців було таке. Коли нарешті вирішиться питання нормальної ціни підключення до електромереж? Також підприємців промислових, і це підприємства, де працюють тисячі українських робітників, вони цікавляться, що саме Міністерство енергетики енергетики і екології планує зробити найближчим часом для того щоб знизити ціну електроенергії для того, щоб наша промисловість стала більш конкурентоздатною в порівнянні з європейськими країнами? Дякую. Дякую за запитання дуже слушне. Але ви ж, я впевнений, знаєте, що питання зміни правил та вартості – це в першу чергу питання до незалежного регулятора – Національної комісії регулювання, що... національної комісії, вона є незалежною. Міністерство не може і Кабінет Міністрів України не має впливу на комісію, тому дійсно ми здійснюємо і робимо напрацювання, і будемо виходити з ними для того, щоб було поліпшення в цій частині. Дякую. Дякую. Слово для запитання надається представнику депутатської групи "За майбутнє". Тарас Іванович Батенко чи хто? Батенко? Тарас Іванович Батенко. Шановні друзі, в мене питання, знову ж таки, до Прем'єр-міністра України, до уряду в цілому з чого ми почали, потім продовжити. Перше питання – це початок опалювального сезону, який має розпочатися в Україні. Критична ситуація у Львівській області по двох містах. Я не можу про це не сказати, тому що фактично закрите питання по Смілі, уряд знайшов вирішення. Місто Новий Розділ і місто Новояворівськ, ще кілька днів і люди будуть виходити блокувати міжнародні траси. Прохання до уряду України знайти кошти резервного фонду і визнати цю ситуацію як надзвичайну ситуацію регіонального масштабу, допомогти вирішити облдержадміністрації це питання, розрахуватися з боргами працівників і обнадіяти людей і дати людям тепло. Дякую. Дякую. Ми приймемо інформацію до відома, і запевняю вас, будемо робити все, щоб опалювальний сезон в місті Новояворівськ та Новий Розділ люди мали тепло і світло, всі були задоволені. Дякую.

уряд сьогодні працює активно з губернатором Львівської області по вирішенню цього питання. Сьогодні губернатор буквально зараз скликає комісію надзвичайних ситуацій і будуть визнавати дійсно в місті Новий Розділ ситуацію як таку, що є, має загрозу бути техногенною катастрофою регіонального рівня. Відповідно до цього рішення вже є домовленість про скликання дуже швидке обласної ради з метою виділення коштів на підтримку людей, які не отримували заробітну плату в минулому опалювальному сезоні. І для того, щоби люди погодилися вийти на цей об'єкт, З інших комунальних підприємств області будуть бригади технічні направлені на підтримку, на те, щоб вирішити технічні проблеми, які є в цій ситуації. Також будуть врегульовані питання постачання електричної енергії з Укрзалізниці. Тобто, шановний народний депутате, дякуємо вам за те, що ви звернули увагу на цю проблему. Ми активно працюємо і дуже сподіваємося на швидке вирішення цієї ситуації. Люди будуть з теплом. Дякую. Шановні колеги, зараз будуть запитання від депутатів. Є 30 хвилин. Я пропоную наступним чином: у нас є представники міністерств, по 10 хвилин для кожного. Зараз я попрошу записатись на запитання до першого заступника міністра енергетики та захисту довкілля Віталія Миколайовича Шубіна. Добре? Прошу записатися на виступи від народних депутатів. Регламент – 10 хвилин. Констанкевич Констанкевич Ірина Мирославівна, депутатська група "За майбутнє". ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Гузь. 10:45:09 ГУЗЬ І.В. Ігор Гузь, Волинь. Значить, шановні друзі, шановний уряд і пан Гончарук! До речі, я його не бачу. Де пан Гончарук? У нас зараз питання є до уряду. Де Прем'єр-міністр дівся? Розкажіть, будь ласка. Десь є Прем'єр-міністр? ШУБІН В.М. Прем'єр-міністр є. Він вирішує питання стосовно виплати заробітної плати шахтарям. ГУЗЬ І.В. У нас зараз питання до уряду. І я хочу, щоби Прем'єр-міністр Ігор Володимирович, я вибачаюсь, що я вас перебиваю. Але запитання в рамках тих тем, які були визначені. Є заступник міністра, він зараз стоїть, будь ласка, до нього. Це передбачено Регламентом. Додайте мені час. Час додайте мені. ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Але в межах питань. Добре? Дякую. 10:45:58 ГУЗЬ І.В. Пане Дмитро, це день уряду. І якщо Прем'єр-міністр не може знайти годину побути тут і послухати, це ганьба. Я прошу привести сюди Прем'єр-міністра. Тепер питання по суті, до представника Кабінету Міністрів. У мене в окрузі декілька днів страйкують шахтарі. Їм з червня місяця не заплатили заробітної плати. Я вас хочу запитати, де міністерство, де заступники міністра? Чому ніхто не їде до страйкуючих шахтарів, а ви ховаєтесь тут, в Києві? Я вимагаю, сьогодні, беріть машину, а треба, сідайте зі мною, їдемо до цих людей, які не отримали зарплату за червень, липень, серпень, вересень і жовтень. Ви ховаєтеся, як ховався Насалик. Закінчите тим самим. Я вимагаю, ваше міністерство терміново реагувати на проблематику шахтарів в Нововолинську. Дякую. Колеги, я ще раз… Я розумію, ми всі – великі політики, але питання в межах тематики, яка була визначена, так само і від вашої групи, на жаль, не надійшло питань чомусь до уряду в письмовій формі. Я думаю, що це буде коректно і правильно. Дякую.

зараз Прем'єр-міністр вирішує питання сплати шахтарям 1 мільярда гривень. І якщо ви дуже уважно слухали мій виступ, ви розуміли, що сьогодні ми звернулися до вас з тим, щоб ви прийняли закон відповідний. Ви, це ваша відповідальність! Сьогодні цей закон має бути тут проголосовано. Розумієте? А ви кажете, що Прем'єр-міністра немає, міністерство не звертає уваги. Якби ви слухали, ми з 12 жовтня працюємо, ми знаємо про проблематику. Якщо ми будемо там, то питання не вирішиться. Розумієте? ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний заступник міністра, я вибачаюсь, але так, ну, з народними депутатами теж не треба. Я думаю, що народні депутати знають свої обов'язки згідно Регламенту і передбачені Конституцією. Тому давайте шанобливо ставитися і до… народні депутати до заступників міністра, і перші заступники міністра до народних депутатів. Дякую. Шановні депутати і депутатки, я прошу вибачення. Дійсно, це питання дуже важливе. Ми вже знаємо, що до Києва збираються мітинги, і ми вживаємо заходів, щоб цього не сталося. Але не потрібно провокувати нас, тому що, дійсно, ми працюємо "24 на 7", щоб шахтарі отримали заробітну плату. Ми розуміємо всі проблеми. І я вас запевняю, що ми робимо все для того, щоб люди отримали заробітну плату. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, будь ласка! Шановні колеги, Прем'єр-міністр зараз на консультації з представниками… (Шум у залі) Ігор Володимирович, ви хотіли бачити Прем'єр-міністра… Народний депутат Гузь, народний депутат Гузь! Колеги, будь ласка! (Шум у залі) Ігор Володимирович, ви час бачите? Є Прем'єр, всі на місці – бачите? Все, давайте трошки заспокоїмось. Дякую. Дякую всім. Шановні колеги!

Ви не відповіли на наше запитання, яке подала наша фракція щодо імпорту електроенергії з Російської Федерації. Нащо ви розповідаєте дурниці про перетікання? Чомусь ніяких перетікань не було ні у 18-му році, ні в 17-му, ні в 16-му. Останній раз імпортувалась електроенергія з Російської Федерації в 15-му році і то тому, що вона йшла через територію України в окупований Крим. З тих пір ніяких закупівель електроенергії в Російській Федерації не було. Чому прийшли ви і працюєте "24 на 7" на кого – на Російську Федерацію? І відразу почалася купівля електроенергії для комерційних потреб. Назвати вам назви компаній, які зараз купують електроенергію? Що ви робите? І відповідайте по суті на питання. 10:51:02 ШУБІН В.М. Гарне і слушне запитання. По-перше, я хочу повідомити, що ви, напевно, шановний народний депутат, недобре проінформовані, тому що технічні перетікання існують. Це безперервний процес, який ми не можемо зупинити. Вибачте, я можу дати окрему довідку стосовно цього і стосовно обсягів. Є відповідні міждержавні контракти між операторами систем. Це перше. Друге. Дійсно, є імпорт, але це питання ринку. І це, по-перше, питання до Верховної Ради, оскільки Кабінет Міністрів не приймає законодавства. І якщо законодавець визначив, що є можливість імпортувати, то ринок відкрився, і відповідно гравці на ринку відреагували. Ми спостерігаємо певні навіть позитивні речі від цих речей. Тому, якщо у вас є дійсно бажання розібратися з питанням імпорту, я вас запрошую до міністерства, ми покажемо вам всі контракти, ми покажемо вам вартість навіть технологічних перетоків, покажемо за 15-й, за 10-й, 11-й, 12-й до 19-го року всі зміни, ми вам все покажемо. І ви зрозумієте, що… І ви все зрозумієте. Дякую. Требушкін Руслан Валерійович. Включіть, будь ласка, мікрофон Требушкіна. 10:52:25 Шановний заступник міністра, запитання таке. Дійсно, склалася така ситуація із заборгованості шахтарів на Донеччині. І той мільярд, який ви плануєте зараз виплатити, його не вистачить для того, щоб розрахуватися з шахтарями. Що ви плануєте з цього приводу робити? І по 2020 року, що ви плануєте зробити для того, щоб вугільна галузь почала розвиватися, а не стагнувати? Дякую. Шановний народний депутате, дійсно, ми розуміємо, що 1 мільярд гривень не вирішує питання комплексно, це лише там 80 відсотків заборгованості. І це питання в подальшому також буде вирішуватися. Тому дякую, що ви нам нагадуєте, це дуже слушно тримати це питання для першочергового врегулювання. Стосовно бюджету на 2020 рік, то, напевно, це потрібно до профільних міністерств, які розуміють цифри, Я хочу вас запевнити, що зараз міністерство здійснює аудит. Останні 5 років вони не були дуже гарними для вугільної галузі, дуже негарними були. Розповідати вам про те, як все занедбано, що шахти всі там, що можна було вкрасти, вкрадено, і що вугілля у нас не дуже гарної якості і воно не дуже ринкове. Ми його не можемо продавати до інших країн і заробляти на цьому кошти. Тому питання розвитку галузі воно значно ширше за просто розвивати або не розвивати. Ми маємо більше 20 шахт, які збиткові. Вартість тонни вугілля видобутку сьогодні фінансується тими ж шахтарями і сім'ями. Це потрібно?

Шановний доповідач, от невиплата заробітної плати шахтарям – це наслідки тієї політики, яка проводиться до державних шахт України. Їх залишилось 33. Зараз не працює вже 8. По моїм розрахункам, досвіду у мене в цьому достатньо – 30 років підземного стажу, я побачив, коли подивився плани гірничих робіт, що в наступному році залишиться 5. Це дуже прості розрахунки, щоб зрозуміти, скільки треба вкласти, бо на всіх цих шахтах є промислові запаси для того, щоб шахти існували і давали прибуток. Скажіть, будь ласка, чи є такі розрахунки по кожній з 33 шахт? Дякую за запитання, шановний народний депутат. Дивіться, я сьогодні вже двічі наголошував на тому, що ми зараз проводимо аудит. Дійсно, є 30, більше ніж 30 шахт, які належать державі, Державному фонду майна і міністерства. Питання в тому, що не у всіх є поклади, які потребують розвитку. Але це питання вже безпосередньо висновків. Дійсно, є в Україні шахти, і їх понад 10, які мають перспективи розвитку і добування гарного і потрібного нам вугілля. І я вас запевняю, що ці шахти будуть працювати. Зараз ми шукаємо формулу, яким чином зробити галузь беззбитковою, тому що я думаю, що українцям вже набридло постійно фінансувати вугільну галузь, оскільки вона на себе не заробляє. Це вже факт. Вона не заробляє на себе там останні 10 років. І дуже дивно, що приватні шахти на себе заробляють, а державні не заробляють. І ми це питання маємо вирішити. Дякую. Дякую. Час для запитань вичерпано. Я дякую. Для запитань від народних депутатів запрошується міністр оборони України Андрій Павлович Загороднюк. Андрій Павлович, будь ласка. Прошу записатися народних депутатів України на виступ.

Три питання, які хвилюють і військовослужбовців Збройних Сил, як я вважаю, і просто небайдужих людей. Перше з них стосується стану продовження будівництва гуртожитків. Ми зараз багато чуємо, навіть з відкритих джерел, що близько 184 об'єктів вже призупинено. Будівництво більше ніж 184 об'єктів вже призупинено. Чи планується в цьому році продовження цього будівництва? І якщо так, то які терміни ставить перед собою, як завдання, Міністерство оборони для того, щоб цей процес був закінчений? наступне питання одразу стосовно переходу, точніше призупинення переходу, на нову систему харчування. Чи буде продовжений цей процес, і чи буде наступна динаміка, відповідно, терміни виконання цих заходів в цьому році? І третє питання стосується більш бюджетної сфери. Ми знаємо, що протягом останніх років систематично підвищувалося грошове забезпечення… Дайте 10 секунд завершити. Дякую дуже. Так, по першому питанню. Ви абсолютно праві, дійсно, ми призупинили на дуже короткий термін, ми не призупинили будівництво, ми призупинили фінансування наступних кроків, тому що ми підняли проекти і дуже багато з них не продовжували будівництво. Тобто вони були заморожені, підрядники пішли, і там взагалі не ясно було, як воно взагалі фінансувалося і як воно… Ми зробили такий невеликий аудит, ми точно вже визначили перелік, який продовжується, і далі по ним робота пішла. У нас є перелік, який ще знаходиться в такому підвішеному стані, це десь тиждень ще. І є точно такий, де ми не будемо продовжувати, де ми передаємо в правоохоронні органи матеріали щодо просто, підрядники витратили кошти, щось зупинилося, і вони просто пішли з об'єктів. І такі, звичайно, продовжувати ми не будемо. Ми скоріш за все будемо розривати договори і передавати іншим підрядникам. Щодо другого питання. Я абсолютно підтримую всіма руками нову систему харчування. Як ви знаєте, вона розроблялася в тому числі за моєю участю, Офісі реформ, і тому, звичайно, що ми за неї, але вона заблокована рішенням суду. Зараз ми подаємо всі апеляції і шукаємо юридично правильний вихід для того, щоб не зупинити її. Ми будемо намагатися робити все можливе для того, щоб вона продовжувалася. В кожну частину, коли я приїжджаю, я задаю питання, всі – "за". А щодо бюджету, це питання зараз обговорюється тому що я, я, чесно кажучи, не хотів би зараз на нього відповідати, тому що воно складне. Ми зараз якраз вирішуємо, яким чином це зробити так, щоб ми не розпорошували бюджет, тому що наше головне завдання на наступний рік – це розвиток. Хоча звичайно, що є інфляція, є там всі ці чинники і тому трохи згодом ми зможемо чітко сказати, кому і як буде підвищуватися. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Плачкова Тетяна Михайлівна.

куди були витрачені мільярди гривень військового збору, та просимо вас ініціювати на 2020 рік відміну цього збору. Тому що сьогодні немає прозорої системи використання цих коштів, а кожна людина в нашій країні сплачує ці гроші. Це перше питання. Друге питання. На сьогодні заборгованість заробітної плати не тільки у наших шахтарів, хоча це, безумовно, неприпустимо. Сьогодні заборгованість уже є в учителів, у медиків. А найяскравіший приклад – це заборгованість "Укроборонпрому". Тому просимо вас терміново розібратися. І третє питання, це Слов'янський курорт. Ви обіцяли також… Слов'янський курорт, ви обіцяли розібратися. Тому що військові повинні звідти бути передислоковані. На сьогодні поки що, на жаль, жодного рішення з цього приводу… Дякую. Пане міністре, можете відповідати. просто окремо поговорити з цього приводу. Щодо "Укроборонпрому". Він не підпорядкований Міністерству оборони. Я знаю про заборгованості, у нас великі проблеми… ми – клієнт "Укроборонпрому", ми не акціонер "Укроборонпрому". І у нас є також великі питання до ефективності діяльності деяких підприємств, по деяких навіть є кримінальні справи, ви про це, мабуть, чули і так далі, ми розбираємося з тим, яким чином вони виконують наші завдання. Ми дуже сподіваємося, що нове керівництво наведе там лад. Зараз ми бачимо, там йдуть зміни, і деякі з них позитивні, і сподіваюсь… Але ми не можемо відповідати за стан в "Укроборонпромі". Щодо витрачення взагалі всіх бюджетних коштів, то, дійсно, ми проводимо цілий ряд перевірок зараз. Було їх нецільове використання, були… нами направляються матеріали до правоохоронних органів зараз кожний день, практично. Я не можу коментувати це зараз. Але готовий поговорити з цього питання.

Шановний Андрію Павловичу, по-перше, користуючись нагодою, хочу запросити вас від імені колег на засідання Тимчасової спеціальної комісії, вчора утвореної, яка буде опікуватися питаннями відновлення територіальної цілісності та державного суверенітету. Сподіваюся, що ви не відмовитесь перейти на засідання нашої комісії, я думаю, що дату ми погодимо. А тепер два дуже коротеньких питання. По-перше, як відомо, в бюджеті, на жаль, заплановано набагато менше грошей на модернізацію, закупівлю і обслуговування техніки і озброєнь, ніж хотіло Міністерство оборони. Яким чином ви будете латати ці дірки? І друге питання. Збройні Сили, точніше, армія чисельністю 75 тисяч проїдає приблизно 75 відсотків оборонного бюджету. Я знаю, що ви збиралися поступово скорочувати Збройні Сили. Чи можете поділитися планами, яким чином, в якій послідовності і якими етапами це буде відбуватися? Дякую. Дякую дуже за запитання. Я з великою готовністю… тобто я готовий брати участь у комісії, будь-яких комісіях, які створює Верховна Рада з питань, які відносяться до нашої компетенції. Звичайно, з цього питання також. Тому скажіть мені, будь ласка, коли вона буде засідати, і я на неї прийду персонально. Якщо можна, тільки завчасно. Щодо бюджету. Як ви знаєте, ті цифри, які були опубліковані, вони попередні. Бюджет зараз переглядається. Мабуть, ви чули з преси, що є пропозиція щодо бюджету в 136 мільярдів – 136,6, і там велика частина цього бюджету йде саме на модернізацію та закупівлю нового озброєння. Саме з цим питанням ми виходили на керівництво країни. Ви знаєте прекрасно, що в нас цілий ряд напрямків, цілий ряд спроможностей знаходиться в дуже поганому стані. І ми абсолютно чітко розуміємо, що на це потрібні досить серйозні кошти. І це основне… до речі, це основний наш зараз пріоритет – це закрити ці прогалини в цих спроможностях. ну, ми сподіваємося, що скоро ви побачите новий бюджет і ви будете задоволені тим відсотком, який виділяється на озброєння та військову техніку. В тому числі закордонну, тому що деякі з них не виробляються в Україні, в тому числі і приватну, тому що деякі з них не виробляються державними підприємствами. Тобто ми маємо зробити такий баланс. Скорочення Збройних Сил наразі ми не плануємо. Дякую. Дякую. Шановний пане міністр, я привертаю вашу увагу. Подивіться, це у вівторок Голова Верховної Ради особисто роздавав фракціям побажання українських дітей. І от тут на першій позиції є відновлення миру. Ви сьогодні не дали відповідь Юрію Анатолійовичу Бойку стосовно оцього фейку, який розганяється, що буцімто при відведенні військ 30 населених пунктів буде в "сірій" зоні, що вони непідконтрольні будуть. Але от мене цікавить одне, от що б ви відповіли цій дитині, яка хоче відновлення миру, і чітко сказали, так Україна виконає домовленості по відведенню військ чи ні? Скажіть, будь ласка, лаконічно і бажано двома словами – або так, або ні. Дякую. Наразі планується розведення на двох ділянках. На цьому ми ставимо крапку поки що в коментарях щодо розведення. Інші розведення ми не... зараз не робимо. Звичайно, як європейська країна ми маємо намагатися мирних рішень, а як Міністерство оборони ми маємо працювати щодо посилення спроможності наших Збройних Сил, тому що коли наші Збройні Сили будуть відповідати загрозам, то шанси на мир будуть набагато вищими. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрій Павлович. Дякую вам. Для виступу запрошується заступник міністра закордонних справи України Василь Миронович Боднар. Вадим Володимирович Пристайко, міністр закордонних справ. Прошу записатися народних депутатів на запитання.

СОБОЛЄВ С.В. Соболєв, "Батьківщина". Це питання, власне, і до профільного міністра, і до всього уряду. Як стало відомо буквально цими днями, компанія російського олігарха, який є під санкціями Європейського Союзу, Сполучених Штатів і України, пана Дерипаски, поставляє в Російську Федерацію, маючи митний пост прямо на підприємстві, унікальну продукцію, яка використовується для військово-промислового комплексу Російської федерації. Це Глухівський кар'єр, який поставляє таку продукцію. Скажіть, будь ласка, яка реакція уряду на цю публікацію, і що буде зроблено для того, щоб це припинити негайно? Дякую.

Дякую. Слово надається – Іонова Марія Миколаївна, "Європейська солідарність". відповіді на запитання ваш заступник зазначив, що українські представники ніколи не відходили від принципової лінії під час переговорів нормандського формату. Але я хотіла би нагадати, що 12 липня в Парижі відбулися консультації у нормандському форматі на рівні дипломатичних радників лідерів "нормандської четвірки", де, на жаль, були погоджені всі правові рамки, включаючи "формулу Штайнмайєра", місцеві вибори і амністію. На той час радником пана Зеленського були ви. Я хотіла би зазначити, що ні в 2015-му, ні в 2016 році українська сторона ніколи не погоджувала і не підтримувала жодних формул без безпекових кроків. То моє питання: чи ви як радник отримали директиви від пана Президента Зеленського, чи все ж таки команда Зеленського була обіграна в Парижі 12 липня? Дякую. 11:11:35 ПРИСТАЙКО В.В. Дякую вам за запитання. Не погоджувала українська сторона в липні ніякі питання, про які ви назвали. "Формула Штайнмайєра" дійсно обговорювалась, але ніяких амністій, ніякі інші питання, які ви назвали, не були погоджені. Що стосується "формули Штайнмайєра". Ви пам'ятаєте, звідки взялася взагалі ця формула, коли було погоджено на рівні глав держав про те, що треба шукати вихід, який був запропонований знайти міністром закордонних справ. Два міністри закордонних справ Франції і Німеччини взяли на себе зобов'язання сформулювати, тому що два інших міністра відмовились це робити. В результаті був народжений лист Фабіуса і Штайнмайєра, який в нашому суспільстві називається в широкому підтексті "формулою Штайнмайєра" Другого вересня цього року була ця формула погоджена в короткому вимірі, який всім відомий зараз в Україні як "формула Штайнмайєра", і передбачає зв'язок між проведенням локальних виборів і вступом в силу спеціального статусу для окремих регіонів Донецької і Луганської областей. Ця формула зав'язана на два закони, якими ці закони будуть, так і буде вона виконуватись. Ви пам'ятаєте, що обов'язковими умовами для того, щоб провести вибори, що стосується першої частини виборів, є безпекові умови, які будуть створені на території, де будуть проводитися вибори. Включаючи відведення важкого озброєння, відведення збройних формувань іноземних, розпуск незаконних військових формувань і контроль за кордоном. Про це не один раз говорилось. І останній раз навіть, коли було підписано… написаний лист керівнику ОБСЄ СММ і представникам в тристоронній контактній групі, і другим Президентом України Кучмою, це було чітко зазначено, які є передумови української сторони для взагалі можливості у проведенні будь-яких місцевих, нагадую, виборів на території окремих регіонів.

Сергій Шахов, Луганщина. Шановний пане міністре, скажіть, будь ласка, ви спілкуєтеся із світовою спільнотою, з іноземними інвесторами, з нашими донорами. Скажіть, будь ласка, чи не ставлять там питання про все ж таки об'єднану сьогоднішню тему шахтарів в Луганській і Донецькій областях, Волинській області, про те, що сьогодні склади не забиті своїм українським вугіллям, про те, що сьогодні чомусь ми веземо із-за океану вугілля в нашу державу, з Америки, з пустелі практично? Скажіть, будь ласка, чи знають там за кордоном, що держава Україна може залишитися без тепла і також військові в буферній зоні по "формулі Штайнмайєра"? Це все залежить від вугільної галузі… І повірте мені, в уряду так само є відповідальність перед всіма нашими громадянами, нашими компаніями, включаючи наших шахтарів. Але відповідаючи чітко на ваше запитання "ні" у розмовах з іноземними представниками, вони не обговорюють з нами питання, в якій важкій ситуації знаходиться зараз вугільна галузь. Вони розраховують, що це наше з вами завдання забезпечити діяльність і наших теплових станцій і те, щоб наші люди були зігріті. Дякую.

чому не роз'яснюється ситуації "формули Штайнмайєра" для українського народу? Я сам з Луганщини, вся наша команда з Луганської області. Сьогодні люди, які проживають практично в буферній зоні, налякані. Їх не цікавлять вибори на тій території, їх цікавить мир, їх цікавить, як вони будуть жити після розведення військ, чи не будуть гинути сьогодні мирні мешканці сотнями або тисячами.

вимоги і ті безпокові проблеми, які постали перед нашим народом. Ми заборгували вам зокрема і нашому народу пояснення, що український уряд робить всі останні 5 років. Зараз новий уряд намагається чесно говорити з вами, що таке "формула Штайнмайєра", що таке… яким чином ми намагаємося принести мир на цю землю. Ця дискусія складна. Я не можу з вами погодитись, що взагалі не роз'яснюється, але очевидно, що цього робиться недостатньо. Я вже не знаю, мені здається, що слово "Штайнмайєр" стало одним із самих популярних в українській мережі. Але очевидно цього робиться недостатньо. Ми і маємо пояснити людям, яким саме чином, йдучи тими Мінськими домовленостями, яким вже 5 років, уряд намагається навести… принести мир на нашу територію. Дякую. Дякую, шановні колеги. Ще є час. Батенко Тарас Іванович, депутатська група "За майбутнє". 11:16:58 БАТЕНКО Т.І. Шановний пане міністре, в мене питання в контексті військової загрози, яку ми сьогодні бачимо і спостерігаємо, особливо в контексті масштабних військових маневрів Росії на кордоні з Білорусією. Військові приготування Росії явно не до миру з Україною. І ми чуємо про велике бажання домовитися з Російською Федерацією з боку України в рамках мінських контактних переговорних груп. Пане міністр, які конкретні кроки ви бачите з боку Російської Федерації стосовно їх готовності домовитися з Україною сьогодні чи завтра? Дякую. Дякую. Це дуже серйозне питання. Скоріш за все його треба було задати міністру оборони, який був переді мною, він міг би фахово вам відповісти. Але я абсолютно поділяю з вами занепокоєння, ми так само спостерігаємо за тим, що відбувається. Не тільки ми, наші партнери в НАТО, в Європейському Союзі, ведеться чітка робота, ведуться спостереження і супутникові, і розвідувальні для того, щоб зрозуміти, яка насправді загроза, що насправді хочуть досягнути русские, коли проводять ці маневри. Скільки з баз, яких побудували для проведення навчань, залишається? Скільки солдат, які сили залишаються? Яким чином підключається, наприклад, Міністерство надзвичайних ситуацій, військові підрозділи залізничні, Міністерство внутрішніх справ Росії? Куди переміщуються і наскільки швидко і оперативно відбувається це переміщення? Чи створює це загрозу для нас і на яких ділянках? Це все не залишається без аналізу нашого. Що стосується Мінських домовленостей, я ще раз хочу нагадати, 5 років – це не зараз, ми не придумали з вами, зараз не уклали, ми вимушені рухатись тим шляхом, який 5 років тому був начертаний нашою попередньою владою. Що стосується чи наскільки ми чітко усвідомлюємо і яким чином ми принесемо мир, і що ми для цього робимо. Наша задача профінансувати і допомогти наших Збройним Силам розвинутись достатньо для забезпечення нашої безпеки. Це дуже складно але над цим зараз працює і уряд український зокрема. Дякую. Що стосується, наскільки ми відчуваємо, вибачте, наскільки ми відчуваємо, що Росія готова рухатись. Саме для цього Президент України Зеленський зараз намагається зробити все можливе для проведення зустрічі в "нормандському форматі". Ми сподіваємося, що наступного місяця ця зустріч відбудеться, і ми з вами станемо свідками готовності просуватися на всіх чотирьох напрямках, які начертані в Мінських домовленостях. Дякую. Дякую. Шановні колеги, час для запитань до уряду вичерпано. Я хотів би подякувати і Прем'єр-міністру і уряду за відповіді на запитання. "Година запитань до Уряду" завершена. Дякую. Шановні колеги, надійшла заява від двох депутатських фракцій щодо перерви на 30 хвилин. Оголошую перерву на 30 хвилин, до без десяти Дякую.